**Šeks, Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku - Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2007. godinu Predlagatelj: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave predlagatelj izvješćuje Državna komisija za kontrolu postupaka i javne nabave na temelju članka 9. Zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. nabave. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbori za gospodarstvo, financije i državni proračuni i lokalnu i područnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Hvala. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, dame i gospodo zastupnici Hrvatskog sabora. Evo pred vama je peto četvrto izvješće u petogodišnjem mandatu Državne komisije i ja sam osobito zadovoljan prezentirati ga. To je izvješće kojim se završava prvi mandat Državne komisije koja je praktički tada konstituirana. Ovo izvješće kao i sva izvješća do sada predstavljaju maksimalni zbroj svih podataka koji su mogli biti utvrđeni u postupcima, žalbenim postupcima u javnoj nabavi i izraz su težnje da se žalbeni postupak maksimalno otvori, da bude transparentan, da iz njega se zakonodavac i praksa mogu izvući pozitivne zaključke. Bitna karakteristika ovog izvješća je da kao i prethodna i upravo se s ovim izvješćem završava zapravo ciklus starog Zakona o javnoj nabavi, prema tome sve one kritike koje su i ocijene o stanju koje su u dosadašnjim izvješćima bili sadržani oni su u osnovi, a tiču se nedostatka ranijeg zakonodavstva, one se i ovdje nalaze, upravo ovakav pristup mi želimo vjerovat pristup davanja opširne ocjene o stanju je i motivirao zakonodavca da u novim propisima zakonodavstvo bitno popravi. U kratkim crtama, broj žalbenih predmeta koji se obrađivao proteklo je 2007. je iznosi 675 i on je u izvjesnom padu, dakle ukupan broj predmeta koji se razmatrao i to je pad od 8,48%. Kada govorimo o broju javnih nabava koji su kontrolirani pred Državnom komisijom onda moramo uporediti podatak o ukupnim objavama koji su objavljeni u "Narodnim novinama", a taj broj objava se svake godine povećava, što govori o razvitku sustava javne nabave i većoj transparentnosti uopće javne nabave, ali se broj žalbenih predmeta u odnosu na broj objava sada već možemo pratiti trendove koji se iz ovog izvješća vide, je u padu. U prošloj godini je izjavljeno 3,85 gotovo 4% žalbi na ukupan broj objava. Ovo je prilično mali broj. Interesantan je podatak o broju izjavljenih žalbi u odnosu na broj objavljenih izravnih pogodbi i izravna je pogodba način nabave koji je možda najmanje transparentan i najmanje osigurava načelo tržišne utakmice, a time i efikasnijeg korištenja proračunskih sredstava, tu imamo za razliku od ovih 3,85 samo 0,8% žalbi izjavljenih u tim postupcima. Od podataka koji su interesantni i svake godine izazivaju reakcije javnosti su podaci o naručiteljima koji kako zakon kaže najčešće kršitelji zakona. Ja ću i ove godine upozoriti na nelogičnost i nemogućnost da Državna komisija doista kaže o onim kršiteljima koji su najčešći kršitelji zakona. Državna komisija posjeduje samo podatke o broju žalbenih predmeta, pa onda potom i o uspjehu žalitelja i taj podatak koji je ovdje izražen je samo relativan, mi nemamo podatke o tome koliko su ovi naručitelji imali ukupno broja nabava tako da smo taj, ovu top ljestvicu pod tim uvjetima iskazali. Kada govorimo o upravno sudskoj zaštititi, naime protiv odluka Državne komisije moguće je izjaviti tužbu Upravnom sudu, pa je u prošloj godini izjavljeno 12,7% tužbi. Naravno ovdje treba spomenuti sporost upravno sudske zaštite koja mislim da je prosjek tri ili četiri godine, što je za javnu nabavu vrlo neprihvatljivo. Po strukturi žalbenih, po načinu rješenja Državne komisije u protekloj godini je usvojeno 43% žalbi. To je i dalje visoki postotak koji govori da se žale oni koji su u visokom stupnju uvjereni da će uspjeti, ali govori i o stupnju nezakonito provedenih postupaka javne nabave. Ovaj postotak od 43% je u blagom padu, dakle on se smanjuje i u proteklih godina je bilo oko 50%. Ako govorimo o ukupnoj vrijednosti koja je nabava koja je kontrolirana u postupcima javne nabave, onda je on 4 milijarde i 600 milijuna i taj podatak i ta vrijednost je u blagom padu. Naravno, možda je odmah zgodno kazati podatak koji je interesantan za proračun. Državna komisija uprihođuje u državni proračun naime pristojbe i naknade za vođenje postupka je u prošloj godini je taj prihod državnog proračuna iznosio 2 milijuna i 627. tako da u poređenju sa proračunom Državne komisije bi se moglo kazati da je ovo institucija koja vrlo rentabilno posluje. Što se tiče žalbenog postupka javne nabave u protekloj godini je prosječno trajanje žalbenog postupka pred Državnom komisijom iznosilo 31 dan, govorim prosječno, ako gledamo uporedno sa ranijim godinama i dalje se nastavlja skraćenje trajanja postupka, sasvim je izvjesno da u skladu sa novim zakonom će ovaj podatak se nastaviti skraćivati i tu je možda dobro kazati da je Državna komisija, Europskoj uniji u koju još nismo došli. Treba kazati po ocjeni stanja o javnoj nabavi treba kazati da je protekli zakon na kojeg se odnosi ovo izvješće bio izuzetno pod normiran za pitanje pravne zaštite, dakle, cijena pravna zaštita se odvijala u režimu 16 članaka, 13. Zakona o državnoj komisiji, koji nisu bili svi postupovni, jedan dio je bio statusni i tri i tri članka Zakona o javnoj nabavi. Sadašnji propis ima daleko više, ali ono ranije stanje je razvilo situaciju u kojoj je trebalo tumačiti propis, pronalaziti odgovore na pitanja, uz pomoć Zakona o upravnom postupku i to je, tako se formirala praksa koja je javno objavljivana i koja je zapravo pomogla da se ovaj postupak, da se žalbeni postupak vodi na relativno objektivan, predvidljiv i transparentan način.

Predsjednik Odbora za gospodarstvo, gospodin Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo saborski zastupnici. Odbor za gospodarstvo Hrvatskog sabora na 10. sjednici održanoj 11. lipnja 2008. godine razmotrio je izvješće o radu državne komisije za kontrolu za kontrolu postupaka javne nabave za 2007. godinu. Odbor je u smislu članka 67. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom izvješću raspravljao u svojstvu matičnoga radnog tijela. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja izvijestio je da je državna komisija ocjenjena najboljom u Europi u korištenju sredstava pred pristupnih fondova Također je među najboljima u žalbenom postupku koji u prosjeku traje 31 dan uz tedenciju smanjenja roka. U raspravi koja je uslijedila dana je sugestija da se tablici koja sadrži broj predmeta zapremljenih u državnoj komisiji i broj usvojenih žalbi prilože i podaci s brojem ukupnih godišnjih nabava po jednome korisniku kako bi se stavljanjem u relativni odnos ukupnih nabava i usvojenih žalbi mogla i procijeniti efikasnost provedbe javne nabave, pojedinih institucija, jedinica lokalne samouprave i drugih proračunskih korisnika. Pojašnjeno je da je novi Zakon o javnoj nabavi uzeo u obzir veliki broj uočenih nedostataka u odnosu na dosadašnji, dakle, da je ugradio brojna iskustva, pri čemu je posebno istaknuta odredba o elektronskom oglasu kao obveznom načinu oglašavanja javne nabave. Na pitanje zašto je od sveukupno 687 predmeta u radu tijekom 2007. godine da su 63 neriješena, predstavnik predlagatelja pojasnio je da je postupak kontrole javne nabave proces u kojem predmeti dolaze i rješavaju se određenom dinamikom neovisno o kalendarskoj godini i da su ti predmeti također u fazi rješavanja. Također je pojasnio da se na 12% odluka komisije podnosi, tako je dosadašnja praksa pokazala, tužba Upravnome sudu Republike Hrvatske, pred kojim se postupak vodi u prosjeku oko 3 godine. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje sljedećeg zaključka: „Prihvaća se izvješće o radu državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2007. godinu.“. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za financije i državni proračun? Za lokalnu i područnu samoupravu? li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Ne. Otvaram raspravu Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovani predsjedniče Državne komisije, poštovana državna tajnice, Valja na početku reći da smo mi u Klubu SDP-a, zadovoljni sa izvještajem Komisije za kontrolu postupaka javne nabave, ali nismo zadovoljni ni približno sa sustavom javne nabave u Republici Hrvatskoj i pojavama koje prate taj sustav javne nabave. Naime, komisija je tek dio sustava i ocjenu o sustavu javne nabave davati kroz praćenje postupaka koji dolaze pred komisiju bi bilo pogubno i bila bi manipulacija za javnost. Zašto? Zato što je to mali dio novca koji je praćen kroz postupak pred komisiju a ogroman broj afera nije razriješen iz sustava javne nabave pa čak kada i na tome inzistira predsjednik Republike, budimo tu otvoreni i iskreni, ako ništa iz čuvanja digniteta funkcije naše morali bi tu aferu raščistiti. Drugo što želim reći, usporedbom izvještaja o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave iz prethodnih godina, ponavljam ovaj izvještaj nameće mnoga pitanja koja se iz izvještaja ne mogu razaznati. samo na formalnoj razini usporedbom broja zaprimljenih predmeta 2004./2007. uočava se tendencija broja predmeta državne komisije što je i predsjednik državne komisije ovdje naglasio, ali ona ne otkriva uzroke toga pada jer je nelogično da je taj pad u disproporciji, diskrepanciji i neskladu sa brojem nabava, brojem nabava, nabavki i sa količinom novca koji se troši kroz sustav javne nabave. A o propustima i pogreškama sasvim drugačije govori izvješće državne revizije, korištenje sredstava ministarstava i državnih tvrtki. Ako se tome doda da je i Europska komisija u postupku pregovora, izražava mišljenje da je zakon potpuno nedorečen kada je riječ o zaštiti nacionalnih interesa i državnih interesa kroz postupak javne nabave i da je to jedan od važnijih pregovora Europske komisije u Republici Hrvatskoj u postupku usuglašavanja screnninga i usuglašavanja sa Europskom unijom. Ne možemo dakle, prihvatiti takve ocjene samo na temelju izvještaja državne komisije o kontroli nabavke jer uz to moramo paralelno razmatrati izvještaj državne komisije u ovom dijelu. Otvara se, a ovdje nije govorio predstavnik Državne komisije, izrazit problem izravne pogodbe u javnoj nabavi i mali broj postupaka na takvu izravnu pogodbu, a iznos koji je kroz takvu, takav sustav potrošen je u 2006. godini 163 milijuna kuna, a u 2007. je i povećan. Ima nešto što je pitanje za Državnu komisiju. Dakle na odluke Državne komisije samo 7% odluka Državne komisije podnesena je tužba, cirka 7%, tužba Upravnom sudu Republike Hrvatske. Moglo bi se reći da komisija zaista onda izvrsno rješava stvari. Dakle puno povjerenja u komisiju. Ali budimo i tu realni pa procijenimo, pa procjenjujemo ovakvu situaciju. Predmeti koji su završili na Upravnom sudu nisu riješeni za 3 godine, a sustav javne nabave pratimo godišnje. Pa koja je onda to logika, poslovna logika poduzetnika ili onog tko se natječe za dobivanje poslova ili usluga, davanje usluga ili izvedbu radova kroz sustav javne nabave da se žali na i komisiju državnu ako očekuje da će njegov zahtjev biti riješen za 3 godine i to ne u punoj jurisdikciji. Dakle mi smo napravili sustav koji zapravo zamejava čistoću i sigurnost u natjecanju za poslove i usluge u javnoj nabavi. Dakle presude Upravnog suda Republike Hrvatske na žalbe u prosjeku traju, procesi traju 3 godine. To potpuno eliminira zaštitu u poslovnom svijetu. Nema, ne vodi nikakvu svrhu racionalnu da se žalimo. Najniža cijena kao kriterij apsolutno nije obrađena, ali ona i ne mora biti ekonomski najopravdanija. Javna nabava ima ekonomsku, komercijalnu i drugu funkciju pa najniža cijena može biti i u pravilu je izigravanje ekonomski najprihvatljivije ponude jer je na, kroz najnižu, postupak najniže cijene najlakše je manipulirati u javnoj nabavi. Ima još nešto što je važno u postupku javne nabave istaći da ima nekoliko grupa koje nikada ne dolaze, ne dolazi do pravne zaštite ili u obliku žalbenog postupka ili pred državnu komisiju. To su postupci u javnoj nabavi koji su izuzeti od primjene zakona, članak 6. Zakona o javnoj nabavi. Postupci male vrijednosti i postupci izravnog ugovaranja. I o tim stvarima Sabor ne dobiva nikada izvještaj. A mi smo ovdje zaduženi od građana Republike Hrvatske sa punim povjerenjem da kontroliramo i nadziremo rad Vlade i ministarstava a a kroz njih i državnih i javnih poduzeća. Dakle ogromnu količinu novca Sabor ne kontrolira kroz izvještaje. Zašto to ne kontrolira? Zato što nemamo istodobnu raspravu Državne komisije za kontrolu javnih postupaka i Državne revizije za trošenje javnog novca kroz ministarstva, agencije, uprave i tako dalje. Je li to slučajnost? Ne može se to pretpostaviti da je slučajnost jer imamo puno povjerenje da Vlada zna šta radi. Da li se slažemo s tim šta ona radi ili ne slažemo to je druga stvar. Ali mislimo da Vlada zna šta radi. Takvo raspravljanje o postupku javne nabave razdvojeno od postupka razmatranja izvještaja Državne revizije naprosto zamagljuje situaciju. Od ova tri oblika koje mi ne kontroliramo još ću napomenuti da postupak javne nabave ispod vrijednosti 200 se zloupotrebljava i to se čak može kontrolirati jer je, jer se postupci cijepaju cjeline koje se u postupku javne nabave trebaju nabaviti, usluge ili, ili predmeti roba ili radovi. Onda se cijepaju po dijelovima kako bi se izbjegao zakon i zakonito postupanje. Dakle očito da Europska komisija ima bolji uvid u postupku javne nabave u Republici Hrvatskoj nego Hrvatski sabor. Zašto tako zaključujemo? Zato što se Vlada ne protivi stajalištu Europske komisije da je glavni problem korupcije u Republici Hrvatskoj onaj koji se ostvaruje kroz javne nabave i privatizaciju i zato ga locira na političkoj i državnoj razini. Moja i naša ocjena je da nema uspješne borbe protiv korupcije niti političke volje dok je u sustavu javne nabave ili u privatizaciji važnije od znanja, poduzetničke inicijative, poštenja i poduzetničkog rizika poznavati nekoga iz Vlade ili vlasti. A takvu percepciju imaju i u Europi i poduzetnici u Hrvatskoj. da je, da je za nas zastupnike nemoguće govoriti na temelju činjenica jer mi ne istražujemo te postupke ali dobivamo indicije od nabave u poduzećima do nabave u ministarstvima. se, mora se priznati da je stajalište Europske komisije za nas u ovom slučaju, u ovom predmetu potpuno validno i meritorno. Dakle nema uspješne borbe protiv korupcije u Republici Hrvatskoj ako je od sposobnosti, znanja i poduzetničkih aktivnosti u postupku javne nabave i privatizacije bolje biti dobar prijatelj s nekim iz vlasti nego nuditi bolji i odgovorniji posao. Zbog toga da ne dužim previše mislim da se iz ovoga može zaključiti da se uočljivo zaoštrava problematika javne nabave u Republici Hrvatskoj kroz sve vidove o kojima mi ovdje možemo razgovarati, a još više kroz ona tri vida o kojima mi ovdje nemamo saznanja. Moglo bi se tome još dodati i neki drugi razlozi koji diskreditiraju sustav javne nabave kako je u Hrvatskoj ustoličen. To je problematika ažurnosti, kvalifikacija ažurnosti za potrebe nabavom ne donosi neko nezavisno tijelo, nego onaj tko je odlučio nabavljati. A on i stvara situaciju ažurnosti pa kroz formu da je hitno, da mora nešto napraviti izbjegava Zakon o javnoj nabavi. Onda su to dodatni umjetnički razlozi zaštita itd. Drugim riječima, ne možemo ne reći da je Izvješće Državne komisije pokazalo svu tamnu stranu, jer naprosto ne govori o velikom dijelu utrška novca kroz javnu nabavu, jer i nema saznanja, jer se i broj predmeta smanjuje pred državnom komisijom, a to bi zaista trebalo vrlo municiozno analizirati jer se troši više novca, više postupaka javne nabave, a manje je žalbi pred Državnom komisijom. A Državna komisija u svakom slučaju dobro radi što se pokazuje i broj srušenih predmeta pred Upravnim sudom i vrijednošću sporova koje je zaradila. Još jedanput, mi ćemo prihvatiti prihvatiti Izvješće Državne komisije, ali naglašavamo problem korupcije u Hrvatskoj se neće riješiti dok ne počnemo ovdje razmatrati cjelokupni sustav javne nabave bez obzira kroz koju formu se ostvarivao. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika HSS-a, gospodin zastupnik Boris Klemenić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici, gospodine predsjedniče Državne komisije, gospođo državna tajnice. Pa evo, bitno je reći na samom početku ovog izlaganja da zapravo što je rekao predsjednik Državne komisije razgovarao o nečemu što je već iza nas, a radi se o Zakonu o javnoj nabavi koji praktički nije više na snazi s obzirom da smo donijeli i novi zakon. No, prema navedenom izvješću odnosi unutar sustava javne nabave nisu se bitno promijenili u protekloj 2007. godini u odnosu na one odnose 2005. i 2006. godine što se vidi i iz ovog Izvješća Izvješća o radu državne komisije. Temeljem analiziranih statističkih podataka ocjena stanja u javnoj nabavi u 2007. godini vrlo je slična onim izvješćima iz 2005. i 2006. godine. Kroz ovo Izvješće o radu Državne komisije možemo vidjeti ocjenu stanja pravne zaštite i isto tako ocjenu stanja u javnoj nabavi uopće. Kroz onaj dio koji obrađuje žalbeni postupak vidljivo je da je u dijelu analize zaključeno da je nedovoljno propisa kojima se uređuje rad i postupanje Državne komisije, a primjena postupovnih odredbi Zakona o općem upravnom postupku nije uvijek primjerena, pa to stvara i pravnu nesigurnost i teškoće u žalbenom postupku. Također se uočava povećanje kvalitete izjavljenih žalbi što je i logika s obzirom na zakon koji je trajao nekoliko godina što je odraz rada na tumačenju propisa javne nabave i formiranja pravne prakse. Kao najčešći razlozi za poništenje odluka o odabiru ili postupka javne nabave su nezakonita dokumentacija za nadmetanje, povreda pravila o objavi, povreda pravila postupka, povreda materijalnih odredbi Zakona o javnoj nabavi ili nezakonita primjena kriterija ekonomskih najpovoljnijih ponuda. Stranke u postupku kontrole javne nabave koja se odvija pred Državnom komisijom ne odlučuju se često tražiti sudsku zaštitu pred Upravnim sudom Republike Hrvatske što smo i čuli u prijašnjoj raspravi da li je to razlog trajanja ili nečeg drugog. No međutim, postotak je vrlo mali. To se čini u svega 76 slučajeva od ukupno 622 riješenih predmeta što znači kako je praktički 88% svih rješenja Državne komisije steklo atribut pravomoćnosti. Jedan dio vezan je za antikorupcijske efekte. U Izvješću se isto tako navodi kako Državna komisija ostvaruje interinstitucionalnu suradnju sa Uredom za javnu nabavu, Vladom Republike Hrvatske, Državnim odvjetništvom, USKOK-om, intenzivna suradnja postoji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom udrugom poslodavaca, pravnim fakultetima, ekonomskim fakultetom, institucijama Europske unije, te Svjetskom bankom. Smatram kako je neophodno u borbu ako želimo stvarno antikorupcijske efekte vidjeti protiv korupcije uključiti sve segmente društva kako bi ista bila uspješna ili uspješnija nego što je to danas. Prema prethodno navedenom vidljivo je da je možda najveći problem dosadašnjeg zakonskog uređenja iako je moguće da u prvim mjesecima primjene novo zakonodavstvo, budući unosi niz promjena u sustav zadaje praktične probleme naručiteljima i obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi, novi Zakon o javnoj nabavi koji je objavljen u “Narodnim novinama“ 2007. donosi bitne promjene u sustav javnih nabava. Iskreno govoreći, bit će mi puno interesantnije vidjeti Izvješće o radu Državne komisije za ovu godinu kad ćemo ga gledati slijedeće, s obzirom na to da dolazim i kao čelnik jedne jedinice lokalne samouprave. Zakon je izglasan u tijeku proračunske godine i o tome će biti i ja vjerujem puno više razgovora slijedeće godine s obzirom na mali vremenski period da se jedinice lokalne samouprave pripreme da ga primjenjuju, a naročito one koje su relativno male po broju zaposlenika, a i svi smo svjesni da fali stručnih ljudi i doškolovavali smo se u tijeku same godine, pa pretpostavljam da će biti vrlo interesantno vidjeti i izvješće o radu, znači za slijedeću godinu. Budući da podlogu za donošenje određenih zakonskih rješenja predstavljaju Izvješća Državne komisije, te iskustvo stečeno u obavljanju poslova drugostupanjskog žalbenog tijela kao i činjenica da su članovi zaposlenici Državne komisije sudjelovali tijekom 2007. godine u izradi novog Zakona o javnoj nabavi za očekivati je da će se primjenom spomenutog zakona ukloniti mnoge zapreke za učinkoviti rad Državne komisije kao i za uspješnost antikorupcijskih mjera. U Izvješću se isto tako navodi kao, kako opća javnost a posebice institucije Europske unije, te drugi međunarodni faktori pozitivno percipiraju rad i rezultate Državne komisije posebice one koje se tiču učinkovitosti, brzine žalbenog postupka i transparentnosti rada institucija. Naime, Državna komisija je isto tako ocijenjena najboljom u Europi u korištenju sredstava predpristupnih fondova Europske unije. Također je među najboljima u žalbenom postupku koji traje u prosjeku 31 dan uz tendenciju smanjenja roka, odnosno skraćivanja tog istog roka. Jačanje u kvalitete žalbenog postupka također pomaže i razvijena internetska stranica Državne komisije na kojoj se nalazi upisnik predmeta, što omogućava praćenje rada u žalbenom postupku i informacije o predmetima. Predvidivost pravne zaštite koja se postiže objavom pravne prakse doprinosi pravnoj sigurnosti u javnoj nabavi, što je u svakom slučaju za pozdraviti. Također se navodi kako su utvrđeni pomaci vezani za kvalitetu dokumentacija za nadmetanje, što je vezano sa smanjenjem broja usvojenih žalbi, kvalitete izjavljenih žalbi te pomno praćenje pravne prakse državne komisije od strane predstavnika privatnog sektora. Važno je isto tako i napomenuti, čuli smo te brojke da je Državna komisija zaprimila 637 žalbenih predmeta, odnosno 685 predmeta, 685 predmeta, ako se uzme u obzir 48 predmeta prenijetih iz prethodnih godina, pri čemu je riješeno njih 622 ili 90,8%. Iako Državna komisija nije bila nadležna za kontrolu dodijele koncesija te kontrolu javnog privatnog partnerstva prema strategiji razvoja javne nabave Republike Hrvatske tu će nadležnost dobiti tijekom ove 2008. godine. Smatram da dostupnost komunikacije sa strankama u postupku te javnost rada institucije predstavljaju aktivnosti koje su neophodne u antikorupcijskoj borbi, a koje su vidljive u svakodnevnom radu državne komisije. Na kraju ću reći da će klub HSS-a podržati ovakvo izvješće uz isto tako napomenu da i novi Zakon o javnoj nabavi, bez obzira što je novi izglasan ove godine isto stvara određene poteškoće, puno je lakše i komotnije govoriti ovdje sa saborske govornice, nego prvo operativci, ljudi u općinama i gradovima koji rješavaju egzistencijalna pitanja 24 sata, znači ljudi koji koji žive na vlastitom području, naročito u malim gradovima i općinama gdje postoji manjak ljudi, na koncu konca needuciranost, a Zakon o javnoj nabavi je dosta kompleksna stvar, na koncu čelnici gradova i općina ili županija za to odgovaraju. Hvala. Hvala. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Hvala lijepo štovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, štovani gospodine predsjedniče državne komisije. U ime Hrvatske demokratske zajednice neću govoriti o ukupnoj problematici javne nabave kao neki prethodnici, nego doista o točki dnevnog reda, a to je Izvješće državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, dakle samo u jednom segmentu problematike, inače vrlo široke problematike javne nabave u Republici Hrvatskoj, ali jednako tako naglašavam i problematike u zemljama Dakle, Državna komisija za kontrolu javne nabave nam je dala izvješće na koje je obvezana zakonom i u tom izvješću nam iznosi čitav niz podataka koji su analitički vrijedni za sagledavanje stanja u javnoj u javnoj nabavi Republike Hrvatske. Dakle, oni u tom izvješću nama podastiru broj zaprimljenih žalbenih predmeta, broj riješenih, rok u kojem su ih rješavali, broj poništenih, broj neriješenih, popis subjekata koji, uvjetno rečeno najčešće krše Zakon o javnoj nabavi itd. No, prije analize ovih kvantitativnih podataka ja bih rekao nešto o drugim aktivnostima jer se to rjeđe govori, o drugim aktivnostima komisije jer su te aktivnosti, ja bih rekao jednako važne kao i ove koje se očituju navedenim brojkama. Dakle, državna komisija je važan subjekt u ukupnoj borbi protiv korupcije i taj dio svog zadatka je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave završila sa ocjenom odličan po našem uvjerenju. Dakle, komisija je sudjelovala u 2007. godini u čitavom nizu aktivnosti čiji je konačni cilj suzbijanje korupcije. Spomenut ću samo "Tvining projekt" sa Slovenijom pod naslovom "Jačanje sposobnosti Državne komisije za kontrolu javne nabave u okviru KARC programa". Taj projekt je za 2000. godinu dobio ocjenu "the best practice model", dakle najvišu ocjenu, a u tom modelu se izrijekom poboljšavaju sve karakteristike sustava javne nabave od njegovog unapređenja u pravnom smislu, u smislu dinamike rješavanja pa sve do kvalitete rješavanja žalbenih postupaka. U antikorupcijskoj aktivnosti državna komisija je aktivno sudjelovala u pružanju pravne sigurnosti u postupcima javne nabave, ali i u edukaciji sudionika, što je jednako važno. Što se tiče edukacije sudionika, spomenuti ću sam da je 2007. u Dubrovniku održana jedna međunarodna konferencija pod naslovom "Pravna zaštita o javnoj nabavi" i da je to rezultiralo sigurno povećanjem pravne sigurnosti u ovom segmentu. Što se tiče pravne sigurnosti, treba reći da je državna komisija doprinijela brzini rješavanja predmeta, da je svojim savjetima doprinijela izmjeni regulatornih mehanizama pravnih normi, ali i da je pružila otvoreni uvid u svoj rad. Web stranica komisije je zaista uzorna. Evo, pogledajte ju na svojim kompjutorima, vidjeti ćete da imate dnevno zanavljanje informacija, da imate uvid u svaki postupak, da imate uvid u sva pravna rješenja na domaćoj i europskoj sceni, da imate vrlo važno područje, a to je pravna praksa komisije, da imate i podnaslov "Pravna praksa komisija zemalja Europske unije", znači u svakom slučaju web stranica koja je aktualna, ažurirana, vrlo sveobuhvatna i jednostavno dostupna. U tom smislu treba odmah reći da je državna komisija dala svoj doprinos borbi protiv korupcije i ovdje bih iskoristio priliku reći da je Hrvatska koliko god mi izražavamo u našim medijima nezadovoljstvo sa stanjem korupcije, korupcije, napravila najveći iskorak koji je jedna zemlja napravila u protekle dvije godine na tablicama percepcije korupcije "Transparency internationala" Hrvatska je napravila skok za jednu cijelu ocjenu, sa 3,4 na 4,4. To je otprilike kad bi prenijeli na ocjeni od 1 do 5, dakle sa 2 smo skočili na 3. Nismo zadovoljni, to nije krajnji cilj, ali ipak treba reći da se je veliki napor svih slojeva društva, svih političkih stranaka i svih razina ove države, unije, nego zbog nas samih isplatio. Dakle, mislim da je to premalo naglašavano ovih dana u našim medijima jer 4,4 nakon 3,4 ocjene je zaista veliki skok. Mogu to sad iskoristiti priliku pa i reći da tamo gdje je obznanjen taj napredak je zapravo umotan u negativni predznak pa čitamo u jednom tiražnom dnevniku, pa što je to 4,4 ispred nas su još uvijek zemlje, čak u naslovu kažu poput Namibije i poput Tajvana. Ne smijemo omalovažavati ni jednu od tih zemalja. Namibija je zemlja koja je desetljećima bila pod upravom Njemačke. To je ona bivša Jugozapadna Afrika se zvala, a jedan dio pod upravom Engleske. A mi smo bili pod upravom Jugoslavije. Pa naravno da se te dvije tradicije ne mogu uspoređivati jer su oni desetljećima ispred nas i trebat će nam dugo da stignemo Namibiju. Prema tome nemojmo omalovažavati Namibiju, ali niti uspjeh Hrvatske sa 3,4 na 4,4. Također u tom listu kaže ispred nas je čak i Tajvan. Tajvan kolegice i kolege ima 24 tisuće dolara bruto nacionalnog dohotka po glavi stanovnika, da ima korupciju nikad to ne bi dosegao. Prema tome imamo cilj Tajvan, to je pozitivan a ne negativan cilj. Toliko o percepciji korupcije, odnosno stanju borbe protiv korupcije u Hrvatskoj. Nije dobro hvaliti ono što smo napraviti, a nije dobro baš niti pretjerano kritizirati jer i to tupi oštricu, a ta oštrica se ne smije nikada otupiti. No da se vratim na izvješće naše komisije. Dakle broj žalbi pada i kao što je rekao gospodin Leko, zaista je upitno zašto broj žalbi pada. S jedne strane vjerojatno zato ipak što se čitav sustav na neki način dotjeruje i usavršava, a vjerojatno i zbog toga što smo bolji u objavi našeg natječaja pa je onda i broj potreba za tim žalbama sve manji i manji. Dakle broj žalbi je sada 637, znači 8,5% manji nego godinu dana ranije. Sigurno da će komisija dobiti novi zadatak nastupom novih zakonskih pravila jer će rješavati i žalbe za koncesije od ove godine i što je još važnije žalbe na postupke javno privatnog partnerstva kojeg će biti sigurno sve više i više na svim razinama lokalne, ali i naravno na državnoj razini. Ono što ohrabruje ponovo postotak rješenja svih žalbi, on je visok 91% što znači da komisija promptno rješava sve, a ono što nije riješeno u obrazloženju vidimo nije riješeno zbog toga jer nisu žalbe kompletirane u svom sadržaju pa se nije ni moglo rješavati. Pitanje koje je potaknuto i ovdje danas i prije godinu dana, to je objava bez natječaja, dakle na temelju neposredne pogodbe i to je problem koji sigurno treba nekako drugačije riješiti. Iz prakse zapravo znamo, a vidimo iz ovih podataka, da broj izravnih pogodaba bez objave raste. Šta se krije iza njih? Ne znam. Trebalo bi uroniti u tu analizu, ali činjenica je da je broj izjavljenih žalbi na takve neposredne pogodbe vrlo vrlo malen i tu bi trebalo analizirati uzroke. u 2007. godini na 3 tisuće 868 takvih neposrednih postupaka neposredne pogodbe izjavljena je 31 žalba, to je 0,8%. Doista za jedan neposredni oblik pogodbe malo mi se čini preniski postotak. Ono što jest visoko da je u tih izjavljenih čak 31% usvojeno. Znači bilo je opravdano. Što bi tek bilo da su doista uložili svi oni koji su mogli uložiti, ali vjerojatno zbog nedostatka informacija o takvim neposrednim pogodbama to nisu stigli stigli ili nisu bili u stanju uložiti. Možda nekoliko riječi o najčešćim kršiteljima zakona. Naravno da se na temelju ovakve evidencije ne može reći tko je najčešći kršitelj zakona jer bi državno povjerenstvo moralo znati koliko postupaka javne nabave ima svaki subjekt što naravno nema, ali bi se i to moglo dobrom evidencijom uvesti nego onda imamo procjenu kršitelja zakona na temelju usvojenih žalbi. Pa evo imamo u tom izvješću jedan podatak koji ipak vrijedi spomenuti, da je među prvih deset takvih kojima je visok postotak žalbi protiv njih, dakle usvojen, među prvih deset je samo jedno ministarstvo. To isto malo mijenja sliku našu o kršenju postupaka javne nabave jer uvijek su strelice u Vladu, u ministarstvo i danas smo to čuli, a trebalo bi vidjeti s kojim novcem raspolažu niže razine u javnoj nabavi, a s kojim postotkom Vlada pa bi vidjeli da je omjer nepovoljan za Vladu. Ona raspisuje za manju svotu javne nabave, a puno ju se više kritizira nego one koji su pod manjim povećalom. Pa eto među prvih deset imamo lokalnu upravu i samoupravu, imamo gradove, imamo županije, imamo jednu gradsku instituciju gdje je od pet izjavljenih žalbi svih pet protiv nje usvojeno. Neću imenovati jer i to nije korektno, možda je i imalo najveći broj nabava pa je onda ovo samo jedna nekorektna slika, ali ipak činjenice da su ministarstva ovdje u manjini što mislim da ohrabruje, ali naravno ne smije umanjiti naše kritike niti prema toj razini. za kršitelje zakona bi trebali imati kompletnu dokumentaciju o svim postocima javne nabave pojedinih subjekata. Upravni sporovi nekoliko puta smo rekli, oni zapravo ne pružaju nikakvu pravnu zaštitu jer traju dvije, tri, četiri godine, a ciklus javne nabave mora biti zatvoren unutar jedne fiskalne godine, dakle ovdje, a to je već i u bivšim izvješćima predlagano, ovdje treba napraviti korjenite promjene kako bi se i taj najviši stupanj zapravo zaštite na neki način ubrzao. Ono što bi ipak na kraju analiza ovog izvješća trebalo reći da je izvješće napravljeno vrlo korektno, da odgovara na sve zahtjeve koje pred ovu komisiju stavlja zakon, pa možda da pročitamo ipak ocjenu koja je dana ovoj državnoj komisiji od Europske komisije, Europske zajednice, a ta ocjena kaže: Državna komisija i dalje ostvaruje solidne rezultate u rješavanju žalbi ponuditelja, iako je broj zaposlenika manji od predviđenog. Dakle trebalo bi pojačati kadrovski komisiju. Vlada je puno u tome napravila, i u borbi za prostor i za opremu i za kadrove, ali evo vidite još uvijek je primjedba da broj zaposlenika nije dovoljan. Unatoč tomu državna je komisija uspjela značajno skratiti prosječno trajanje postupka kontrole, to je silno važno jer to ulijeva povjerenje svakom sudioniku javne nabave da će u kratkom roku moći ostvariti svoje žalbeno pravo. Državna komisija je povećala transparentnost svoga rada te unaprijedila sustav pravne zaštite u postupku javne nabave uključujući i objavljivanje dvaju priručnika od kojih je jedan namijenjen ugovornim subjektima a drugi ponuditeljima. Dakle komisija ima pozitivne ocjene i Europske unije, dakle Međunarodne zajednice i nas samih i zbog toga klub zastupnika predlaže da se ovakvo izvješće prihvati. Hvala. Hvala. Imamo dva ispravka. Prvo je gospođa Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Netočno je gospodin Hebrang ustvrdio kada je govorio kako se Hrvatska u toj percepciji korupcije nalazi uz Namibiju, kako ne treba, mislim da je u redu rekao da ne treba nikako i nikoga podcjenjivati. Slažem se s tim i to je točno, na vlastito pa da je netko taj isti bolji u nečemu. Ali mislim da je posve netočno razvitak jedne zemlje u cjelini promatrati stupnjem razvoja nekadašnjeg njezinog okupatora. To je apsolutno neprihvatljivo. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Kolega Hebrang u svom izlaganju je naveo nekoliko netočnih navoda. Ispravit ću ih samo nekoliko. Znači, prvo je rekao da Vlada odnosno ministarstva resorna nabavljaju po javnoj nabavi za puno manje iznose. To jednostavno nije točno zato jer ministarstvo ima i Vlada ima najveći proračun, državni proračun i hrpa strateških projekata ide upravo kroz javnu nabavu i tako to treba biti. Prema tome, ne može se govoriti da manje novca i manje vrijednosti javne nabave prolaze kroz Vladu. I sljedeća informacija koju je kolega Hebrang iznio je vezana da je samo jedno ministarstvo u prvih top 10. To uopće ne možete uspoređivati budući da je riječ o tri ili pet usvojenih predmeta. Dakle, kada je riječ o tri ili pet konkretno usvojenih žalbi za grad Split i tri usvojene žalbe za Ministarstvo pravosuđa dakle nije riječ o statistici. Tri ili pet nije statistika. Bilo bi da je 20, 30, 40 ili 50. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Vrijednosni sudovi su za replike, a ovo se ispravlja netočni navod kao što smo jučer utvrdili u jednom slučaju. Hvala. Sada u ime kluba HDSSB-a je gospodin zastupnik Vladimir Šišljagić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Predstavnici Vlade, Državne komisije, kolegice i kolege. Evo, ja neću o Tajvanu, neću o najnovijoj ocjeni stupnja korupcije, ali ipak moram kazati kako se ja osobno osjećam glede korupcije. Glede korupcije u mojoj državi poprilično jadno, jer očito je da je korupcija narasla i do itekako velikih razloga i sasvim sigurno da se kao liječnik gdje se, kako naš narod kaže podigla kuka i motika, a posebno i kao predavač na fakultetu, a ja vjerujem da vi dijelite moje mišljenje, zaista jadno osjećam. Ja ne bih zapravo komentirao samo ovo izvješće. Izvješće Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave naravno i osobno i HDSSB prihvaća. Ja bih kazao da je ono izvrsno. Kada pogledate ovo Izvješće pazite Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u Republici Hrvatskoj. Dakle, ne Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave … … ili bi možda trebalo izmijeniti naslov pa kazat Državna komisija za žalbe za kontrolu javne nabave. No, kada gledamo javnu nabavu kroz ovo izvješće komisije onda možemo kazati da u Republici Hrvatskoj u javnoj nabavi nema nikakvih problema. Jer, objavljeno je gotovo 21 tisuću, nešto malo manje, objavljeno je javnih nabava u "Narodnim novinama". i pol tisuća objava javnih nabava, a 3868 objava izravnih pogodbi u pregovaračkom postupku bez objave poziva za javno nadmetanje. Dakle, ako ovo pogledamo, ove brojke, preko 20 tisuća objava i samo 685 predmeta žalbenih postupaka onda možemo zaključiti da nama u Republici Hrvatskoj, iz ovog izvješća naravno, nemamo nekakvih problema vezano za javnu nabavu. Tim više što je nekih 48 predmeta iz ranijih godina i 637 predmeta iz 2007. I opet naglašavam, dobar rad Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, jer su oni radili u okvirima svojih ovlasti i onoga što im je zakon dao u nadležnost i posao. Dakle i broj predmeta državne komisije dakle broj žalbi kao što vidimo, iz godine u godinu se smanjuje. S druge strane, broj objava javnih nabava se povećava. E sad, tu možemo doći jedino do zaključka da možda dobro rade, izvrsno rade, a to sasvim sigurno nije tako. Ovo što je neriješeno 63 predmeta nije problem, 9%, nije problem iz razloga što je, pa ja bih kazao potpuno opravdano, dakle ako nije kompletirana dokumentacija naravno da državna komisija nije niti mogla razriješiti ove predmete. Nadalje, kaže se da je od 622 riješena predmeta 79, nešto manje od 13% upravnih tužbi. Ja se možda ne bih složio sa onima koji kažu da je to malo, mislim da nije to malo, 79 upravnih tužbi. Ali, ono što je zapravo problematično u svemu ovome da ove upravne tužbe apsolutno nikakvu svrhu nemaju, jer upravna tužba i čitav postupak od dvije odnosno prosječno tri godine, apsolutno čine deplasiranim bilo kakvu upravnu tužbu … /Govornik se ne razumije./ … jer se radi o postupku javne nabave, jer su sredstva osigurana za proračunsku godinu, dakle niz tih stvari koje zapravo deplasiranim čine ove postupke pred upravnim sudom. Ono što ja očekujem da između inih i državna komisija odnosno predstavnici Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave još jednom ukažu resornim ministarstvima odnosno Vladi Republike Hrvatske na ovu činjenicu. Dakle, zbog čega uopće ćemo ovaj instrument upravne tužbe imati ukoliko on sam sebi nema svrhe? Prema tome, očito treba naći drugi modus, drugi zakonski okvir da se ovo rješavanje, sadašnje rješavanje na upravnom sudu da se maksimalno skrati, da se a vezano za javnu nabavu i čitav onaj postupak posla u javnoj nabavi, dakle da se omogući da ta tužba koja je upućena u ovom slučaju upravnom sudu da ona ima efekta odnosno da se ona razriješi u najkraćem mogućem roku. Ako to nije moguće, onda takav jedan spor i takav jedan postupak na upravnom sudu zaista nema sam sebi svrhu. Žao mi je što izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi nisu se dogodile ranije. Posebno u onom dijelu gdje bi Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave imala ovlasti kontrolirati dodjelu koncesija, a još više mi je žao što nije imala prigodu ni zakonske ovlasti kontrolirati javno privatno partnerstvo. Znate zašto? Zbog ovih velikih investicija u financijskom smislu, kada su se ugovarale rukometne dvorane diljem Hrvatske po modelu javnog privatnog partnerstva. Ja ću samo spomenuti Osijek, evo koristim prigodu zahvaliti i Resornom ministarstvu i Ministarstvu znanosti što se dvorana u Osijeku gradi za 170 milijuna kuna zajedno sa PDV-om i oprema se. Takav ugovor je potpisan, a znate za koliko je trebalo potpisati ugovor za javno privatno partnerstvo, 843 milijuna kuna. Ako uzmemo u obzir činjenicu da se po modelu javnog privatnog partnerstva rade dvorane i u Zagrebu i u Splitu, čini mi se i u Varaždinu, e zbog toga kažem da mi je žao što evo danas ne možemo malo pozabaviti se i tim i ne možemo vidjeti rezultate evo ovog jednogodišnjeg rada u prošloj godini Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Ova izravna pogodba je posebna priča i izravna pogodba je dopuštena, zapravo omogućena izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi iz listopada 2005. godine na objave o izravnoj pogodni u "Narodnim novinama" njih je bilo preko 3 tisuće i 800. izjavljeno je samo 31 žalba ili svega 0,8%. Usvojeno je 9 ili 30%, gotovo 30% što je veliki postotak, ako uzmemo u obzir činjenicu da je u okviru ovih žalbi 31 žalbe, vrijednost čini mi se da je netko rekao bila 163 milijuna kuna, preko 4 milijarde za izravnu pogodbu. No onda sam ja u pravu, 163 milijuna za izravnu pogodbu i ove 4 milijarde je bilo kod objave natječaja, ali za izravnu pogodbu 163 milijuna kuna. To se možda nekom neće učiniti puno, možda 163 milijuna kuna je velika suma novca. Ali samo 31 žalba, od 3 tisuće 868 ili 0,8%. Zamislite koja je to suma novca, to možemo samo i pretpostaviti. Ovdje 163 milijuna kuna na 31 predmet, a bilo je takvih 3 tisuće 868 objava, izravnih pogodbi u "Narodnim novinama". Što se događalo, zašto ovako malo žalbi? Ne mogu vjerovati da su izravne pogodbe tako išle zakonski, a sjetim se evo vojnih kamiona, netko ih je spomenuo, sjetim se vojnih kamiona koji su išli izravnom pogodbom, pa ni dan danas pitanje još uvijek tih vojnih kamiona nije riješeno, a trebalo je biti riješeno, kako zbog digniteta institucije predsjednika Republike, ali tako i zbog digniteta nadležno bivšeg, bivšeg, pa i sadašnjeg ministra, dakle rasvijetlit ovu situaciju. No, nije kada govorimo o izravnoj pogodbi to jedini slučaj. imamo sitni i to mi je žao što Državna komisija nije smogla način da navede koji su to subjekti koji učestalo, na čija se nadmetanja učestalo Državna komisija prima žalbe. Mislim da bi se taj podatak mogao naći u izvješću s obzirom da kako i kažu predstavnici u ovom izvješću da je dobra suradnja sa ostalim institucijama sa Gospodarskom komorom, sa Državnom revizijom, pa ako hoćete i sa USKOK-om, tako da mislim da bi se u jednom od narednih izvješća ipak mogla naći ova informacija, dakle koji su to gospodarski subjekti, koje su to jedinice lokalne samouprave na čije natječaje Državna komisija učestalo prima žalbu. Izravna pogodba apsolutno, možda su zakonska rješenja i dobra, ali izravna pogodba sasvim sigurno je jedan od kako se ono kaže, velikih mogućnosti za zloporabu. Ja ću vam samo kazati nedavni primjer izravne pogodbe, radi se o građevinskom poslu. Jedna ulica u gradu Osijeku za koju smo mi svi Osječani izuzetno zadovoljni se konačno počela raditi, ali taj posao se zaključuje izravnom pogodbom i to u vrijednosti od preko 8,5 milijuna kuna. Da li je u Osijeku bilo razloga za izravnu pogodbu? Pa nije. Ta ulica je planirana raditi, sredstva su osigurana u proračunu. Mi u Osijeku imamo građevinskih firmi i tvrtki, dakle nikakvog nijedan jedini razlog nije bio da aktualna vlas u Osijeku zloporabi ovu instituciju i na ovakav način izravnom pogodbom, dakle sa onim partnerom sa koji mu se sviđa zaključi posao o ja vas uvjeravam daleko većoj cijeni, nego što je tržišna vrijednost toga posla. Jedan drugi primjer, isto se tiče Osijeka, opet izravna pogodba sveg i objavljena naravno u "Narodnim novinama" za kupovinu nekakvog kamena preko 3 milijuna kuna, a takve izravne pogodbe su u izuzetnom broju. Dakle, mi se tu nabacujemo 3 milijuna, pa 8 milijuna i onda se to čini to je možda neka mala suma pa to se samo radi o izdvojenim primjerima u ovom slučaju jedne jedinice lokalne samouprave. A ono što mislim da je smetnja, to je da se žaliti na ovakve i slične situacije i slučajeve mogu zainteresirani, dakle ne može običan građanin. Kao običan građanin recimo kada sam pročitao to u "Narodnim novinama" ja bih se prvi žalio i uputio na adresu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Dakle, da zaključim. Kompleksna je javna nabava, sasvim sigurno da ona nije tako dobra, sasvim sigurno da ima brojnih problema u javnoj nabavi manipulacija da ne kažem, da ne koristim neku grublju riječ, ali kada govorimo o ovom izvješću Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, ona je dobra, ono je naravno dobilo pohvale vezano za pred pristupne fondove i najvišu ocjenu, isto tako i za svoj rad. Prema tome, HDSSB-a, apsolutno ovo izvješće, uz naravno prijedloge koje nadam se da će državna komisija prihvatiti apsolutno prihvaća. Dakle, izvješće Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u 2007. godini. Hvala. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepa. Završili smo sa raspravom po klubovima i prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je na redu, ima riječ, kolegica Dragica Zgrebec. Hvala lijepa gospođo potpredsjedniče, predsjedniče državne komisije i državna tajnice. Kada raspravljamo Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave treba uzeti u obzir djelokrug njenog posla, drugim riječima ona postupa samo po žalbama i u tom smislu razmatramo ovo izvješće. Ono što osnovna načela na kojima se temelji javna nabava, trebala bi biti transparentnost, otvorenost, dostupnost i poštujući ovakva načela, tada osiguravamo i slobodno nadmetanje i učinkovito trošenje javnog novca i u tome je zapravo funkcija nadgledanja postupaka javne nabave. Treba reći da mi imamo i posebno Ured za javnu nabavu koji ima neka druga, ima ima neku drugu funkciju. Upravo zbog toga što se često govori o nepravilnostima u postupcima javne nabave u percepciji javnosti postoji mišljenje da je to potencijalno područje korupcije. I to se često potkrepljuje i izvješćima Državnog ureda za reviziju koji zapravo kroz čitav niz godina najviše nepravilnosti nalazi na tom području. Oni govore, ona se odnose na to da mnogi od onih koji vrše javnu nabavu nemaju godišnje planove javne nabave, da dijele predmet javne nabave kada je to gotovo onda nemoguće kontrolirati takvu nabavu izvan, izravnu pogodbu, dakle, i neke slične Kolika je važnost kontrole javne nabave govore i neki statistički podaci. Eto u prošloj godini u, kroz javnu nabavu utrošeno je preko 43 milijarde kuna, što je više od 15.7% bruto društvenog proizvoda za tu godinu. U samom izvješću se navodi da je u 2007. godini bilo 637 žalbi i na postupke javne nabave a odnosilo se i vrijednost na 4.6 milijardi kuna što je nešto više od 10, ili negdje oko 10% ukupne nabave. A u odnosu na broj evidentiranih nabava kroz postupak koji je provodila komisija to je oko 4%, nešto manje od 4% ukupnih postupaka javne nabave. Konstatira se u izvještaju da su žalbe u padu, razlozi mogu biti različiti i sigurno da nije se komisija upuštala u to, jer i nema dovoljno elemenata da bi mogla ocijeniti koji je razlog zašto su, zašto zašto broj žalbi opada. Razlozi mogu biti različiti, eto ja mogu isto tako samo nagađati da to može razlog biti što se ipak sudionici su bolje upoznati sa postupcima koje trebaju provoditi u javnoj nabavi, dakle, bolji natječaji, kvalitetniji natječaji, ali sigurno da ima i onih drugih razloga o kojima se možda manje govori a to je da se često oni koji učestvuju u ponudama ne žale bojeći se da neće dobiti neki drugi, u nekom drugom natječaju posao, vjerojatno ima i jednog i drugog i o tome je zapravo teško dati pravo mišljenje. Od ukupnog broja žalbi konstatira se u izvješću da je usvojeno u 43% slučajeva i to u vrijednosti oko 2 milijarde kuna, to je još uvijek značajan postotak i zapravo kroz čitavi period, ukoliko komisija djeluje od njezinog osnivanja ona je uz to što je nadgledala postupak nabave imala i jedno edukativno značenje, dakle, i čuli smo iz izlaganja kolege Hebranga, što sve komisija uz ovo nadgledanje postupaka je radila. Kada sam rekla da je i Državni ured za reviziju često navodio nepravilnosti, pogotovo u onom dijelu koji se odnosi na izravnu pogodbu i ovdje se kaže da je bilo takvih u 2007. godini 3868 postupaka i to u vrijednosti od 163 milijuna kuna ili jedna četvrtina svih objavljenih natječaja javne nabave, dakle, to je područje u kojem bi trebalo u narednom razdoblju nešto ozbiljnije djelovati. kada analiziramo sva izvješća koja je u ovom mandatu komisija predočila Hrvatskom saboru, onda treba reći da je ona u tom svom mandatnom, prvom mandatnom razdoblju obavila jedan značajan, neki su čak rekli pionirski posao što se tiče ovoga područja. Izvješća su uvijek ocjenjena kvalitetnima, ona su bila pregledna kao što je i ovo sada, iz godine u godinu zapravo se kvaliteta povećavala, ukazivalo se na određena i zakonska ograničenja, pa se upravo kroz takva upozorenja koja smo dobivali kroz izvješća komisije mijenjao i zakon i mi od početka ove godine imamo novi Zakon o javnoj Ovdje nam je pročitana i ja bih rekla pohvala Europske komisije našoj Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i mi zaista moramo biti zadovoljni radom koji je ona u ovih 5 godina zapravo učinila. učinila. Jer treba reći da je čitava prava godina zapravo bila konstituiranje samog ureda komisije, zapošljavanja ljudi, osiguravanje sredstava itd.. I zato mi se postavlja pitanje vezano za sljedeću točku dnevnog reda na kojoj ćemo raspraviti odluku o razrješenju dosadašnjeg predsjednika, zamjenice predsjednika, članova komisije i imenovanju novog sastava Komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Postavlja mi se pitanje nakon ovakvih rasprava za 4 izvješća i ove rasprave danas koju ovdje vodimo koji su to razlozi osim političkih razloga da dolazi do razrješenja odnosno nepotvrđivanja novog mandata predsjedniku ove Komisije. Slušajući izlaganje u ime Kluba HDZ-a takvog razloga što se tiče stručnosti nema. Dakle ako ću dobro citirati izvješće je odlično, stručno, Hrvatske, i u okviru hrvatske Vlade, i Hrvatskog sabora, pohvala izvan Hrvatske dakle Europske komisije. Dakle stručnost ne može biti u pitanju. Dakle sigurno je u pitanju onda ovaj politički faktor. Hvala lijepa. Hvala lijepo. U 13,26 isteklo je vrijeme za prijavu za pojedinačnu raspravu. Na ovu raspravu imamo i dvije replike. Prva, kolega Marin Jurjević. Hvala. Moja replika se odnosi upravo na zadnji dio izlaganja moje kolegice. Zaista je neobično i pohvalno da smo svih ovih godina ovdje jednoglasno bili zadovoljni što je rijetkost i govorili u hvalospjevima o izvješćima koje nam je predsjednik Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave ovdje iznosio. To smo čuli danas. Ništa se nije promijenilo. Kolega Hebrang u ime Kluba HDZ-a kaže da je ova Komisija doprinijela brzini rješavanja predmeta, pružila otvoren uvid u svoj rad, doprinijela borbi protiv korupcije što je najveća rak rana hrvatskog društva i što ističe Europska komisija dakle komisija Europske unije kao europska Vlada. Da je ova komisija unaprijedila sustav pravne zaštite i gle čuda sljedeća točka je razrješenje dosadašnjeg predsjednika ove Komisije i imenovanje nekih drugih ljudi. Ja se moram pitati kao i moja kolegica, o tome ćemo valjda govoriti više u sljedećoj točki zbog čega dolazi do ovakvog dramatičnog obrata u sljedećoj točci? Zbog čega razrješujemo čovjeka i ljude koji su radili u toj Komisiji i koji su, što služi svima na čast a posebno Hrvatskoj, očito svojim radom i to u uvjetima kao što je rekao kolega Hebrang kad nema dovoljno ljudi u toj Komisiji doprinijeli da se Hrvatska barem na jednom mjestu može pohvaliti da se borila protiv korupcije. Pa ćemo sada i te vrlo rijetke ljude koji su tome doprinijeli izgleda razriješiti. Kakva je poruka? je ne mogu razumjeti na nikakav drugi način osim na politički da se iz takvih razloga mijenja, mijenjaju ljudi koji su vodili tu Komisiju. **Antunović, Željka (SDP)** Odgovor na repliku zastupnica Dragica Zgrebec Zaista kad sam si postavila ovo pitanje onda sam imala u vidu i to što će po novom zakonu nadležnost ove Komisije biti proširena, kontrolirat će se koncesije za koje znamo da ima puno problema, kontrolirat će se postupci u javno-privatnom partnerstvu za koje također znamo da ima puno problema imajući u vidu dosadašnji rad Komisije na čelu sa gospodinom Matešićem nekako mi je normalno da tako ozbiljne, ozbiljna koja bi trebalo kontrolirati i nadgledati zaista trebaju raditi stručno podobni a ne političko podobni ljudi. Marinović, Ingrid (SDP)** Dobro je kolegica Zgrebec apostrofirala ali ja bih još posebno naglasila da naši građani javnu nabavu smatraju leglom korupcije. I na čelu ove Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave stoji čovjek struke, stoji čovjek koji nakon 5 godina svog transparentnog rada, nakon godina kada i upozorava i daje preporuke Vladi naročito vladinom Uredu za nadzor javnih nabava što bi oni u svojoj nadležnosti trebali učiniti da bi ta kontrola odnosno da bi se same javne nabave učinile što transparentnijim.

takve jedne institucije koja je prvo mjesto za suzbijanje korupcije. Ne USKOK, ne tijela progona, nego upravo ovakve institucije. Dobiva podršku, hvalospjeve i Europe za koju je ovo ključno pitanje i ovdje nas svih političkih boja i opcija. Postavlja se ovdje pitanje i kolegice, govore da se radi o političkoj smjeni. Pa ja nemam ništa protiv da su i te političke smjene, ali pitanje je onda da mi razotkrijemo kakva je to politika. Je li to politika koja je ustrajna u borbi protiv korupcije za čovjeka koji je stručan, koji ima nekoliko objavljenih radova, koji u Hrvatskoj teško, dakle danas su potrebna specifična znanja i onda vidim čak da Vlada nešto u tom smislu poduzima u smislu edukacije takvih službenika. Dakle, čovjek rijetkih specifičnih znanja i ne samo znanja, nego upornosti i volje da nešto na ovom planu učini, za što imamo i rezultate, čovjek se smjenjuje. Pa kakva je to onda poruka u borbi protiv korupcije? Zar treba onda objašnjenje kakva je to politika? Je li mi zaista onda želimo borbu protiv korupcije? Eto, takvu poruku šalju vladajući. Istina je, zašto bi jedan čovjek bio stalno na jednom mjestu? Ali to ne vrijedi ni za Marijana Benka ni za Olgicu Spevec. **Antunović, Ovim smo završili prijepodnevni rad sjednice. Nastavak je točno u 15 sati. Prvi je na redu zastupnik Ivan Hanžek. Hvala